Željko (HDZ)** Idemo na slijedeću točku, a to je: - Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine Podnositelj izvješća Vlada RH temeljem Članka 37. Zakona o službenoj statistici. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da, poštovani državni tajnik Ministarstva financija, Zdravo Zrinušić. Izvolite. **Zrinušić, Zdravko** Hvala vam lijepo poštovani gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovoga izvješća uvodno bih samo rekao da je prije nepunih 8 godina tj. početkom 2013. godine Državni zavod za statistiku predstavio Strategiju razvoja službene statistike RH za razdoblje '13. – '22. koja definira misiju, viziju te opće i posebne strateške ciljeve hrvatskog statističkog S tim u vezi kvaliteta i pravovremenost statističkih podataka te troškovno i učinkovito prikupljanje, obrada i pravodobna diseminacija tj. prijenos ili širenje statističkih podataka odražava misiju dok sama vizija, određena određena vizija Državnog zavoda za statistiku se temelji na ciljevima učinkovitosti i inovativnosti pri izvršavanju zadataka, primjeni suvremenih tehnologija i elektroničkih oblika komunikacije, uključenosti u društvene i ekonomske pojave orijentiranosti korisniku. Državni zavod za statistiku u suradnji s drugim nositeljima službene statistike za potrebe srednjoročnog planiranja izrađuje nacrt višegodišnjeg programa, programskog dokumenta pod nazivom „Program statističkih aktivnosti RH“ koji svojom odlukom prihvaća Hrvatski sabor. U programu se navode glavni rezultati služene statistike i najvažnije razvojne aktivnosti koje je potrebno ostvariti, a u odnosu na ovo izvješće to je Program statističkih aktivnosti RH '18.-'20. koji se temelji na potrebama korisnika ali i zahtjevima EU. svrha službene statistike jest kontinuirani razvoj statistike te proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike, a jedan od glavnih zadataka statističkog sustava jest učinkovita i pravodobna priprema i širenje kvalitetnih statističkih pokazatelja pokazatelja koji odražavaju ekonomske i društvene pojave i procese te osiguravaju korisnicima pouzdani izvor za analizu postojećih stanja i donošenje odluka. Stoga je službena statistika važna ne samo u nacionalno već i u međunarodnim okvirima jer je moguće usporediti usporedbu pojedinih aspekata društvenog i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Po pristupanju RH EU poseban naglasak stavlja se na integraciju statističkog sustava RH u Europski statistički sustav te omogućavanje usporedivosti statističkih podataka RH s podacima država članica EU. Na temelju samog Zakona o službenoj statistici, državni zavod uz mišljenje statističkog savjeta izrađuje nacrt prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana, a slijedom pribavljenih izvješća nositelja službene statistike odnosno ministarstva i ostalih tijela državne uprave. U skladu s navedenim nacrt prijedloga ovog izvješća raspravljen je i jednoglasno prihvaćen na sjednici statističkog savjeta RH održane 10. lipnja ove godine, a izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana za ovu godinu drugo je izvješće koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno programom statističkih aktivnosti '18.-'20. te pruža informacije o izvršenim aktivnostima cjelokupnog statističkog sustava te daje pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti kao i najzanimljivijih rezultata

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i HZJZ. Slijedeći najbolju europsku praksu vezano za godišnje izvješćivanje nacionalnih statističkih ureda ovo izvješće je za 2019. strukturirano je u 2 dijela. Prvi dio osim uvoda u kojem se ukratko opisuje statističko područje sadrži prikaz onih istraživanja kod kojih su izvršena unapređenja odnosno razvojnih aktivnosti u procesima proizvodnje službene statistike pa tako primjerice unapređenje metodologije revizija, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanje s nacionalnim ili europskim standardima. Drugi dio sadrži popis svih planiranih aktivnosti po statističkim područjima uključujući i pregled njihova izvršenja te eventualna obrazloženja da istraživanje nije provedeno u cijelosti ili u skladu s definiranim rokom iz godišnjeg provedbenog plana. U skladu sa Zakonom o službenoj statistici i godišnjim provedbenim planom propisano je provođenje triju vrsta istraživanja. Statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka, potom statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja i treći to su razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežna statistička istraživanja. Za 2019. godinu godišnjim provedbenim planom bilo je predviđeno ukupno 284 statističke aktivnosti od čega 164 na temelju neposrednog prikupljanja podataka potom 82 na temelju administrativnih izvora podataka i 38 razvojnih aktivnosti. Od ovih 284 Državni zavod za statistiku planirao je provesti 233, a drugi nositelji 51 statističku aktivnost. Što se tiče Državnog zavoda za statistiku kao glavni nositelj logično je da ima i najviše tih statističkih aktivnosti i od ovih planiranih 200, 281, nisu provedene 3 statističke aktivnosti i to iz iz područja makro ekonomske statistike odnosno Metodologija i obračun vrijednosti dugotrajne imovine Hrvatske, izrada godišnjih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima i izrada tromjesečnih nefinancijskih računa po institucionalnim sektorima. Navedene aktivnosti nisu provedene do konca 2019. zbog pomaka rokova za izvršenje tih aktivnosti od strane Eurostata. Novi rok je postavljen bio na 31. ožujak ove godine, što je i, i do tada i izvršeno, te uslijed dodatnih povećanja obveza prema Eurostatu i ograničenih ljudskih resursa, što inače stalno iz godine u godinu provlači se kroz izvješća Državnog zavoda za statistiku. Drugi nositelji službene statistike provele su sve aktivnosti planiranim godišnjim provedenim planom, dakle njih 51. Prema, gledano prema područjima statističkih istraživanja i projekti u 2019. odnose se na 6 područja, to su područje poslovne statistike, demografske i društvene statistike, makroekonomske statistike, statistike poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, potom statistike za više područja i na kraju podrška statističkom izlazu, a samo bi spomenuo da dvije najčešće područja, a to su poslovne statistike i demografske i društvene statistike imaju najviše istraživanja, poslovne njih 100-tinu, a demografske i društvene statistike njih 74. Za provedbu svih ovih aktivnosti u 2019. zavod je planirao 106,2 milijuna kuna, izvršeno je 94,7 milijuna kuna, što je 89,11% od ukupno planiranih sredstava il gotovo na istoj razini kao i za 2018.g. Valja podsjetiti kako Državni zavod za statistiku u skladu sa općim statističkim ciljevima kontinuirano nastoji povećati razinu uključenosti korisnika u proces definiranja statističkih aktivnosti. A aktivno sudjelovanje i angažman dionika važan su preduvjet za daljnji razvoj i unaprjeđenje službene statistike RH, posebno u pogledu zadovoljavanja korisničkih potreba. Zaključno, temeljem Zakona o službenoj statistici, pored donošenja odluke o ovome izvješću ono se

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče. Dakle, kad je riječ o statistici, 2021. će bit jedna izazovna godina, godina u kojem će, kao koji će raditi i ljudi na terenu jer neće biti moguće kvalitetne podatke dobiti na drugi način, pa me zanima koje su aktivnosti do sada poduzete, koliko opće planirate ovaj imati ljudi u kontekstu korone i u kontekstu nekih novih, novog normalnog, da li ste razmišljali o nekakvim drugim načinima, o nekakvoj drugoj metodologiji jer bit će teško baš da svakom možete pozvonit na vrata, bit će teško i za one koji se nalaze u stanovima, ali i oni koji će raditi teren, pa me zanima što, da li je tu već nešto napravljeno, nekakva dogovor

provedbu samoga popisa, on je uobičajeno konstruiran kao i u prethodnim razdobljima kada su se radili popisi. U međuvremenu su provedena ovaj testna ispitivanja u smislu popisa stanovništva kako bi se nove tehnike metodologije ovaj u testnom dijelu verificirati i eventualno otkloniti neki nedostaci. U tom smislu jasno je da će sada u kontekstu i same ovaj korona krize taj popis se odvijati malo složenije nego što je to bilo do sada, ali inače se predvidjelo da bi možda ovaj, ovaj popis ujedno bio i posljednji koji će se obavljati na terenu, a da bi se informatički, košto će i sada biti u smislu korištenja sustava e-građani taj popis provodio putem sustava e-građani gdje sada se procjenjuje da je gotovo 800 000

Dobar dan. Zanima me prije svega zašto Državni zavod za statistiku ne proizvodi međusektorske analize? Dakle, analize učinaka pojedinih privrednih sektora na domaću zaposlenost, dohodak, mogućnost i pozitivne učinke na privredu, povećanje dodane vrijednosti, povećanje zaposlenosti itd., znači imamo neke standardizirane statističke podatke koji nam ne koriste u potpunosti. Samo za usporedbu, dakle takve input, autput analize su se radile '60.-tih, '70.-tih, '80.-tih za specifične, znači privredne grane, pa tako i za brodogradnju kada smo bili i 3. u svijetu u brodogradnji, radile su se takve međusektorske analize. Znači, privredne grane, specifične privredne grane koja ima učinaka na druge privredne grane i ima pozitivne multiplicirajuće učinke jer nije dosta znači samo da imamo jednu informatičku, recimo tako, firmu koja …/Upadica: Hvala/…je Zdravko** Hvala lijepo na vašem pitanju, pitanje je potpuno logično u smislu odraza pojedine gospodarske grane i industrije, kako god hoćete, na neku drugu ili u konačnici na cijelo gospodarstvo. Kao što sam uvodno rekao sam zakon je dorađen u smislu odredbi EU zakonodavstva, u ovom slučaju se izravno primjenjuje tzv. Uredba EU 223 iz 2009. koja je standardizirala postupke Državnog zavoda za statistiku u kontekstu ovoga izvještaja i, a poradi usporedivosti tih podataka na razini svih država članica EU i povezivanja tih podataka na razini EU, što podrazumijeva da ti podaci moraju biti u bilo kojoj strukturi horizontalno ili vertikalno povezani na razini EU. Naravno, na mikrorazini gledat će to, povezivanje tih istraživanja, nemam ovdje podatak kod sebe, koja sva istraživanja ima Državni zavod za statistiku, ali to je razumno očekivati da se takve stvari rade. Hvala vam lijepo. Želi izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite.

Uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa svojim suradnicama. Poštovani građani. Evo, govorimo o statistici, o DZS-u, statistika statistika su brojevi, a iz tih brojeva bi morale biti i usmjeravane hrvatske politike. Da li je samo cilj napraviti statistiku radi statistike ili je cilj da rečeno u zdravstvene usluge, zdravstvo ima probleme te i te, temeljne statistike ili svaki put, kako statistički pokazatelji izlaze, imamo sve manje liječnika, sve lošije usluge na području RH, a kad govorimo o poljoprivredi, npr. statistički pokazatelji u poljoprivredi pa ćemo evo reći da u posljednjih 10 godina se 64 tisuće obiteljskih gospodarstava koje se bavili mljekarskom proizvodnjom, došli smo sad na nekoliko tisuća, to je jednocifreni, ja mislim da je to došlo na 3, 4 tisuće obiteljskih gospodarstava, što znači 20 puta je manje u posljednjih 10 godina proizvodnje mlijeka. Ili ako govorimo o neobrađenom poljoprivrednome zemljištu, npr. imamo 700 tisuća hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta i to statistika izbaci. I što kad statistika izbaci? Da li nešto politika Vlade, uvaženi državni tajniče, da li vi nešto poduzimate po pitanju tih loših statističkih pokazatelja? Pozivamo se i na popis stanovništva. Nastavite li vi onako raditi temeljem statističkih pokazatelja iz godina u godinu, doslovno neće trebati ni popis stanovništva npr. u Slavoniji, Dalmatinskoj zagori, Gorskom kotaru i Lici. Nećete imati koga upisati jer statistički pokazatelji moraju i rezultati tog, te statistike moraju biti usmjeravani prema razvoju RH u svim segmentima. Ako govorimo o demografiji, onda vidimo da je demografski pad strahovit. Ja ponavljam to uvijek evo, samo u Dalmatinskoj zagori, od Krke do Neretve, od kad su županije oformljene, 100 tisuća ljudi imamo manje. Prođite, vidjet ćete. Drniškim krajem, kninskim krajem, cetinskim krajem, prođite vamo dole prema Vrgorcu imotskim krajem pa ćete vidjeti da ima više Imoćana, Sinjana, Cetinjana u Irskoj, u Zagrebu i dobro je ako su u Zagrebu, nećemo govoriti o Splitu, nego su više u Irskoj, Njemačkoj i ne znam gdje da zarađuju svoj kruh, kod naše plodne zemlje, kod mog Sinjskog polja, kod Petrovog polja, kod Kninskog polja, kod Imotskog polja, kod Vrgorskog polja. Ako statistički pokazatelji kažu da smo uvoznici prehrambene proizvodnje nikad veće, mlijeka, mesa, a nemamo stoke, stočni fond nam pao, onda što vi nama svake godine donosite to izvješće da pročitate izvješće uvažavajući vaš rad statističara koji radite svoj rad kvalitetno. Ali koja je politika temeljem statističkih pokazatelja koji se odrade i koji nama dođu. Imamo li mi uopće politike prema tome? Nemamo. Nemamo, to vam kažem da nemamo. Jer je sve svedeno na statistiku van statistike, van statistički pokazatelji, ja bi vas zamolio, ako možete to nekako naći, statistika unutar klubova kao što je bio klub od šefa JANAF-a. Tu je statistika se donosi se vriće para, eskort dame sa novcima, sa novcem plaćan od tih građana kojima se moralo ulagati da opstanu tu. Kod tolikih prirodnih resursa, statistički pokazatelji bi morali biti mjerodavni. Da usmjerimo sve politike, to je osnova, znači osnova statistike nije da mi dobijemo ovdje na izvješće suhoparne brojke i da mi svake godine glasamo kao, statistika je odrađena. Pa naravno da su kolegice iz statističkog zavoda, .../nerazumljivo/... ako se ne varam, da su odradile svoj posao maksimalno koliko mogu u skladu sa kapacitetima i tehničkim mogućnostima koje imaju, ljudskim kapacitetima i svim. Međutim, koji je to rezultat, predstavniče Vlade? Koji je rezultat? Koji je rezultat svake godine? Koji je rezultat po pitanju poljoprivrede, mene zanima. Evo. Jeste li vi nešto izvukli, osim što ste, nikad više dali poticaja poljoprivrednicima, a nikad manja proizvodnja? Ja ću opet kazati, ponavljat ću do kraja ovoga mandata. Zato što dajete poticaje za, ljudima koji se bave stočarstvom, dajete OPG-ovima koji ne znaju, vlasnicima OPG-ovima koji nisu nikad .../nerazumljivo/... krave u životu. Ne znaju koliko krava ima sisa. Dok ljudi koji se bave na terenu sa proizvodnjom mlijeka, stoke držanjem, apsolutno ne mogu doći do toga zemljišta da dobiju potican na krškom području. Ne mogu doći u priliku. Nego otvori netko OPG, dadu im se cila planina, hektri, hektri, to se riješi sa Hrvatskim šumama, nekakva manja naknada i ogromni novci odlaze u džepove koji se ne bave sa proizvodnjom, primjera, mesa. I to je problem, uvozni lobiji su problem. A statistički pokazatelji kao sami pokazatelji, njih svake godine ovdje komentiramo, a ja sam u Saboru, ovo je 5. godina. 5 godina. 5 godina u Saboru, svake godine donosi i dižemo ruku, .../nerazumljivo/... statistički pokazatelji takvi kakvi jesu. Kad govorimo o demografiji. Pa koje ste vi mjere poduzeli po pitanju demografije? Koje mjere? Osim što dođe u Split premijer Plenković svako 4 godine pred lokalne izbore i uvijek obećaje iste projekte za razvoj Dalmatinske Dalmatinske zagore, otoka, Slavonije i onda drži priču, evo sad ćemo graditi cestu do Drništa, evo .../Govornik se ne razumije./... smije, nisam ja davao ovde amandmane 4 godine za cestu za dokumentaciju. Za cestu, spoj Drniš-Knin-Sinj. Cetinski kraj, Imotski, od Zagvozda do Imotskoga, nisu ga prihvaćali i prije neki dan, dolazi premijer da se to riješi taj problem i dolazi iza njega Oleg Butković i ponavlja 5 milijardi kuna ulaganje bit će u Dalmaciju u Splitsko-dalmatinsku županiju, a prije tri godine sjednica Vlade u Splitu, svi ti projekti su obećani po pitanju infrastrukture, navodnjavanja. Evo zanima me koliko je navodnjavanja u Hrvatskoj, je li 1%? Koliko ćete dostignut? Bit će da ćete 1,1% do kraja mandata. Znači obećaju se svaki izborni ciklus se obećaju isti projekti. Ja sam jednom to napravio i opet ću napravit, ja ću im da ne imaju troškove na sve obećane projekte ću im položiti kamene temeljce. Jel primjer ako ljudi, ako znamo što nam treba za opstanak ljudi u cetinskom kraju, ako nam treba navodnjavanje Sinjskog polja, ako imamo Sinjsko polje gdje ide bistra rijeka Cetina, više rijeka Cetina u jednom danu izbaci čiste bistre vode nego svi izraelski izvori u godinu dana. Izrael navodnjen, a Sinjsko polje nije. Zamislite da netko dođe iz Izraela ili odnekle pa da vidi da Sinjsko polje nije navodnjeno. Suša u Sinjskom polju u srid lita. Pa jel to moguće? Tko će opstat tu? Tko će biti konkurentan? Ali dajte poticaje onima koji ne zaslužuju, a to je u slučaju Rimac jako vidljivo uvaženi tajniče, dal ste vi bili po tim klubovima kada se dogovaralo, ja ne znam, ne znam. U klubovima vidim da je bila većina ministara i sada se natječete tko će prije reći. Ćorić … ja sam bio u klubu, ovaj je bio, svi ste bili po tim klubovima gdje su od našega novca, novca naroda plaćane eskort dame od Stipe Mesića, Zorana Milanovića, Ćorića, vašeg ministra ne znam jel bio on. Evo pitam vas jeste li vi bili u tim klubovima i da li su statistički pokazatelji tamo korišteni kada ste dilili plijen da bi se namještale javne nabave? Mene zanima što statistički pokazatelji hrvatskoj Vladi i što poduzima po svim pitanjima? Gospodarstvo, evo spomenuta je brodogradnja, pa prije 20-ak godina iz Sinja u Split u Splitsko brodogradilište je išlo 60 autobusa, a danas iđe jedan kombi poluprazan. Mi kada smo gradili autoceste propadala je Splitska željezara mi smo iz Turske uvozili željezo grama nismo u autoceste, vijadukte, tunel iz Splitske željezare. Uvozni lobi je odrađivao svoj posao uvoz-izvoz, kakav radnik, kakvo radništvo, kakav seljak, kakav opstanak ljudi sa tehnologijom koju smo imali, jel ljudi Splitskoj željezari radili. Tako je sa sisačkom, tako je sa Rafinerijom Sisak, tako je sa svim ključnim strateškim projektima na određenim područjima koji služe za razvoj i opstanak tih ljudi. Statistički pokazatelji kao pokazatelji oni nama nešto predstavljaju, nažalost u svemu su negativni, zdravstva, gospodarstva, demografije, poljoprivrede. Iz godine u godinu mi ovdje slušamo kako su ovdje nama prezentirani statistički pokazatelji uvažavajući trud, to je popis brojki gospođa iz DZS-a, ali ovi rezultati apsolutno ništa ne znače ako hrvatska politika ima samo jedno na pameti, pred izbore da izmišlja određene projekte, Projekt Slavonija pa to pospajaju u neke projekte EU, pa to kad bude bit će, a dok oni to obećavaju Dalmatinskoj zagori projekte dok oni to naprave neće nam tribati statistika poglavito po pitanju demografije jel neće biti stanovnika.

Dobar dan svima. Tema statistike obično zvuči dosta suhoparno i nezanimljivo, no moram vas uvjeriti da je ovo možda jedna od ključnih tema za hrvatsku ekonomsku razvojnu politiku i za društvenu jednakost i solidarnost, iako se to možda nekima i neće činiti iz samog naslova ove rasprave. Statistika bi kod nas trebala imati važniju ulogu društvenu ulogu nego što ona sada ima i osvrnut ću se na ta dva ključna aspekta, pretpostavku ekonomskih razvojnih politika za koje statistika ključna i planiranja ekonomskog razvoja, no isto tako za društvenu pravednost. Niti jedno niti drugo naša statistika i naši statistički podaci ne Dakle, što se tiče ekonomskog razvoja mi trebamo prije svega trebamo statistiku za naše potrebe. Zato sam i postavila ovo pitanje prethodno kakvu statistiku imamo i dobila odgovor koji sam zapravo i očekivala, a to je da ta statistika treba biti prije svega, da je njezina funkcija u Hrvatskoj prije svega da se ona uskladi uskladi sa europskom statistikom, što nama kolegice i kolege u našem društvenom razvoju nije ključni podatak. Naravno da je to dobra stvar, to ne dvojim, ali nama trebaju specifične te međusektorske analize koje bi na pokazale neke konkretne stvari. Znači input, output input, output ta međusektorska analiza pokazala bi nam kolika je ovisnost domaće privrede o uvozu, ona nam daje podatak koliki je udio domaće komponente u nekom proizvodu, kolika je finalna potražnja za određenim proizvodima, koliko ta potražnja generira zaposlenost, ona nam pokazuje dohodak, dodanu vrijednost u domaćoj ekonomiji i koji sektori imaju potencijala za povećanje dodane vrijednosti, koji imaju taj multiplicirajući učinak. Iako se kod nas nešto radi, to je uistinu reducirani oblik. Neke analize su rađene 2010., ali ono što smo mi imali sedamdesetih te input, output analize za određene sektore, konkretno prof. ekonomije Mate Babić je radio izvrsnu analizu za brodogradnju, u tom trenutku u brodogradnju se ulagalo, radile su se međusektorske analize koje su pokazivale u koje sektore treba ulagati i na taj način način se povećavala i dodana vrijednost. Naravno da brodogradnja danas u medijima je prikazivana kao gubitaš ili rupa bez dna, ali kako smo do toga došli ne znamo upravo zato jer nemamo ovakve međusektorske analize znači panoramski pregled svih tokova međuzavisnosti u ekonomiji i privrednih sektora i stoga bi bilo jasnije kada bismo dobili takve podatke zašto firme u informatičkom sektoru koji se sada silno ističe i na tome temeljimo razvoj imaju uistinu vrlo mali učinak multiplicirajući učinak na domaću privredu jer je lanac, ne u svakom primjeru, ali vrlo često vrlo kratak. Znači imate obrazovnu instituciju, imate onog koji je proizveo proizvod, općenito dakle sektor usluga sad se govori o Infobipu itd. o tim firmama, mi se svi veselimo jer su one prodane za velike novce, ali kakav je učinak dakle na domaću privredu mi nemamo tu informaciju i ta informacija bi dakle nam donijela koliko je važno ili koliko nam zapravo svima kao društvu koristi ulaganje u sektor usluga koji uglavnom ima nizak multiplicirajući učinak na zaposlenost, na dodanu vrijednost, na razvoj ekonomije. Znači, često se i spominje Rimca jel, mislim mi možemo se svi veseliti zbog njegovog privrednog uspjeha ali taj uspjeh treba izračunati. Njega treba statistički elaborirati znači koliko ta proizvodnja ima multiplicirajući učinak, da li je to razvijena serijska proizvodnja ili je to proizvodnja samo baterije, koje su to prateće industrije koje će proizvoditi proizvode za Rimca ili tu toga zapravo i nema. Iako dakle ta input, output analiza nominalno postoji ona se ne radi u mjeri koja je potrebna niti se rade specijalizirani izračuni za pojedine sektore, uglavnom se usvaja te standardizirane obrasce ali nema specijaliziranih analiza. prvo pitanje zašto to zavod za statistiku ne proizvodi ili neka druga institucija? I drugo pitanje je naravno ključno, zašto vladajući nemaju interesa za takvim analizama? Pa s obzirom da nemamo uopće razvojnu ekonomsku politiku jasno je da nemamo niti industrijskih politika, a onda nije ni čudno da nemamo ni specifičnu statistiku za te potrebe. To dokazuje prije svega da vlasti nisu imale potrebe za takvom analizom, ali niti za razvojem. Kada samo napravimo nekakvu usporednu analizu, znači kada pogledamo koliko je takvih input, output analiza, međusektorskih analiza rađeno, udžbenika napisano '60.-tih, '87. ta zadnja analiza rađena za cijelu hrvatsku privredu, '73. te sektorske analize koje sam spomenula za brodogradnju, utjecaja svjetskih cijena na brodogradnju, međusektorskih analiza domaćih, utjecaja znači proizvodnja domaćih komponenti itd., što sam sve spomenula, ali kažem tad je naša brodogradnja bila 3 u svijetu. Jedni argument danas za gašenje brodogradnje je pedrasuda i medijske floskule. Znači mi ne temeljim našu odluku koja nije odluka Vlade jer ona zapravo nije argumentirana niti je ona ikad elaborirana u javnom prostoru ali je vidljivo iz samih učinaka da je politika prema brodogradnji i da se brodogradnja misli zapravo svesti na minimum, mi nemamo argumenata niti imamo analize na temelju kojih se donijelo takvu odluku i ne možemo imati zato što su naše analize zapravo samo preslika i zapravo samo pokušaj da se usklade statistički podaci znači sa europskim statističkim podacima, a da mi zapravo ne vodimo razvojnu politiku putem statistike. Drugo zašto je statistika važna, ona je ključna za pitanje i uopće za društvenu pravednost. Osobito dakle za prikaz situacije materijalnih pokazatelja, siromaštva i deprivacije ali i izračuna minimalnih životnih troškova koji se u nas u skladu s neoliberalnom ideologijom nazivaju potrošačkom košaricom. Moram reći da oni koji tu košaricu troše nisu potrošači jel, već su oni radnici, ljudi koji žive od svojeg rada, a ono što trebaju iz te košarice nisu potrošački proizvodi već su to nužni proizvodi proizvodi za reprodukciju golog života. Tako da je riječ stvarno o minimalnim potrebama, a ne o nekoj potrošačkoj košarici. Ona sadrži hranu, odjeću, sredstva za osobnu njegu, zdravstvene usluge, kućanske potrepštine uz troškove kulture, sporta, obrazovanja, njege djece, prijevoza, stanovanja, komunalija i sl. Minimalni životni troškovi dakle kod nas nisu precizno izračunati. Sindikati su računali tu famoznu minimalnu potrošnju odnosno tu potrošačku košaricu negdje 2011. godine i iznos do kojeg su oni došli je bio preko 6.600 kuna. Znači da biste održali goli život da to tako pojednostavimo treba vam preko 6.600 kuna za četveročlanu obitelj. Mi danas te izračune nažalost nemamo. U Sloveniji podsjetit ću vam minimalni izvoz bruto plaće će se od iduće godine izračunavati znači plaća, minimalna plaća biti najmanje 20% veća od izračuna minimalnih životnih troškova. Zašto? Zato šta izračunavaju minimalne troškove. I ta minimalna plaća je već sad skoro dupla dakle od naše. Mi danas dolazimo u situaciju da dižemo minimalnu plaću, a da postoji taj, ta potreba da se digne minimalna plaća i da ona iznosi 60% ove srednje plaće, ali ti podaci ti brojci, brojke apsolutno ne znače. Sutra ako se dižu cijene minimalna plaća će biti nedostatna i ovako je nedostatna znači čak i da dosegne tu granicu da bude dostatna, ako se dignu cijene ona nije dostatna. Znači moramo imati izračun minimalnih troškova života i uz te minimalne troškove života vezati izračun minimalne plaće, a ne uz postotke i ne uz srednju plaću ili medijalnu plaću. Kod nas se te minimalne potrebe nisu izračunavale, mi imamo nekakve izračune koji se mogu naći uz te materijalne pokazatelje deprivacije i siromaštva koji su stvarno alarmantni sami po sebi, spominjala sam više puta te podatke i navest ću recimo samo jedan da dakle skoro milijun ljudi živi u riziku od siromaštva, al da bismo iz toga izašli moramo imati izračun minimalnih troškova života …/Upadica: Hvala vam Slijedeći Klub zastupnika je onaj IP-a, Pametnog i GLAS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče, gđe. iz Državnog zavoda za statistiku, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2019.g. Što je statistika? Statistika je brojka. Što je naš interes? Interes je da bude otvorena, da bude javna, da bude svima dostupna i da imamo što više podataka. Način na koji ćemo koristiti te podatke u različitim aktivnostima ovisno od toga ko ih koristi, način na koji ih koristi. Svima su nam puna usta strategija, akcijski planovi, svega ostalog, a podloga za sve to zajedno je statistika. Podloga za sve to zajedno su podaci koje postoje u Državnom zavodu za statistiku koje samo ovisni o nama kako ćemo ih koristiti i kako ćemo ih analizirati i kako ćemo dalje s njima baratati. Dozvolite mi dve, dva primjera. Ja sam se tamo u prošlom stoljeću počela baviti prostornim planiranjem i kad ste išli raditi prostorni plan onda mi je jedan od važnijih ulaska u taj prostorni plan bio stanovništvo, broj stanovništva, migracije, transporti i sve ostalo. Znate kad ste jako mladi onda mislite da je to brojka koja je nevažna, a onda u životu se naučite da je svaka brojka koju imate izuzetno važna. Rezultat tih prostornih planova koji su rađeni na temelju brojka, na temelju projekcija jer tamo su tad rađena, kodna godina je uvijek bila ona famozna 2000. se je, kad je Hrvatska dobila svoju državu, kad smo umjesto 100 i jedno 15 JLS-ova narasli smo na 555 odnosno 556, ali ne odmah. Jedinice su radile svoje prostorne planove i ono što smo analizirali svi zajedno, analizirali smo građevinska područja. Iz kog razloga? Građevinska područja su područja na kojim se može graditi, ali građevinska područja su i ona koja treba komunalno opremiti, pa kad ovdje govorite o infrastrukturi onda govori o tome kako su komunalno opremljena i onda se ispostavilo da je Hrvatska tamo negdje krajem prošlog stoljeća, a prostorni planovi su rađeni na kodnu godinu 2000. imala građevinskih područja da bi u Hrvatskoj moglo bez problema živjeti 20 milijuna stanovnika. Nas danas ima 4 milijuna i onda se ušlo u jedan dosta težak i dosta mukotrpan proces da se ta građevinska područja smanje, da se ona revidiraju, to jako dobro znaju oni načelnici koji ovdje sjede kroz proces koji su prolazili i uvjeravali svoje sugrađane da ta građevinska područja baš i ne mogu biti takva. Jer iz jednog građevinskog područja je obveza za pojedine općine i grad da komunalno opremi, pa onda kad to stavite na papir dođete do velikih iznosa. Dakle, da se je tad vodilo računa kad, kad su rađeni tamo '60.-tih, 70.-tih godina prošlog stoljeća prostorni planovi u nekim realnostima da se nije uljuljkalo u neku priču možda bi posao koji se radio 50.g. kasnije bio jednostavniji. Dozvolite mi jedan drugi primjer, vrlo svjež. Ima gradonačelnik jednog grada, glavnog grada RH koji statistiku doživljava na svoj način. Imamo europske izbore i uoči europskih izbora osvane na području Grada Zagreba, prepun plakata, ona lijepa plava zagrebačka boja na kojem piše da je Grad Zagreb jedini ima prirodni, koji dakle prirodni prirast stanovnika. Dođemo do statističkih podataka koji pokažu da to baš i nije tako. Tad upozorimo DIP i kažemo da se novci građana Grada Zagreba koriste za, da se grad oblijepi plakatima koji jedna stranka koristi u svoju promidžbu vezano uz europske izbore, ali da taj podatak koji je na plakatima nije točan. Naravno, DIP je reagirao nakon izbora. Mi gradonačelnika jednako tako upozorimo u par navrata na gradskoj skupštini jel demografske politike Grada Zagreba se baziraju na određenim podacima koji su statistički i odgovor koji dobijemo, al to vas ne treba čuditi od gradonačelnika Grada Zagreba da statistika sigurno nešto krivo vodi jel da to sigurno nije tako i da ćemo mi tamo u travnju, svibnju ove godine vidjeti da statistika nešto krivo vodi, pa da su rezultati nešto drugačiji. Dakle, to vam je način na koji koristite statističke podatke. Ali možete koristiti i drugačije, možete koristiti, možda mogu reć i jedan treći primjer kad smo krenuli aplicirati već u onoj prvoj fazi vezano uz Fondove EU i tad smo aplicirali, bili su jako dobre i bila je ona omotnica pročistača otpadnih voda i onda su neki gradovi koji su u tom trenutku imali 4 ili 5000 stanovnika aplicirali za pročistač koji trpi 20000 stanovnika i onda naravno da ti neki projekti nisu prošli. Dakle, podatke treba koristit. Naš interes je da kad dajemo podatke, a tu su pogotovo podaci pojedinih poduzeća da ti podaci budu što točniji. Naš interes je kad se podaci, ja uvijek govorim o onom s čim sam se bavila ili ono što je nekako dio niše u kojoj, u kojoj, moje struke, dakle dosta su važni podaci koji su vezani uz građevinske dozvole jer po tome vi iz, daju se podaci svakih 6. mjeseci koliko je više ili manje izdano građevinskih dozvola, daju se podaci koliko je, koliko se njih odnosi za rekonstrukciju zgrada, koliko se odnosi za izgradnju novih zgrada i u tim podacima se barata još jednim podacima, vrijednost E sad tu je nešto o čemu bi valjalo promisliti i o čemu valja i dalje razmisliti. Jedna vrijednost je građevinska vrijednost, druga, dakle čisti roh bau, duga vrijednost je vrijednost radova završenog objekta, 3. vrijednost je tržišna vrijednost. Dakle, to je nešto što može izazvati nekakvu zabunu, ali bez obzira na to sve zajedno, vi iz podatka koliko je građevinskih dozvola više ili manje izdano, možete iza toga izvući podatke vezano uz potreban broj zaposlenih u građevini. brojka je, u startu je brojka, ali brojku treba analizirati, treba ju staviti u kontekst sveg ostalog jer iz stih brojke možete pročitati sve ono što vam treba. Ne samo za strategiju prostornog razvoja zemlje, već za sve druge strategije i za strategiju gospodarskog razvoja. Vi iz brojka odnosa uvoza i izvoza točno vidite što smo izvozili, odnosno vidite koja je potreba je Hrvatska prepoznata kao netko tko nešto proizvodi i dobro je u smislu izvoza, ali vidimo i ono što smo uvozili. Mene su posebno u ovom Izvješću, moramo priznati, zaintrigirali podaci koji su vezani uz zaštitu okoliša odnosno bolje rečeno uz klimatske promjene. koji se, između ostalog, kao što i uvodno, državni tajnik rekao, podatke vodi DZS, ali ima niz podataka koje vode i druga tijela i koja onda dostavljaju državnom zavodu koji ih zapravo samo stavlja na jedno mjesto. To su vezano uz vode. Tu često, dakle uz vode i uz otpad. Mi tu često znamo raspravljati o vodama, znamo raspravljati o situaciji korištenja voda, ali ove podatke koje su dobili, zgodno je vidjeti u vodovodnoj mreži, koliko Hrvatska je zaista opskrbljena vodom, vodovodnom mrežom, koliko se vode troši po stanovniku i točno znamo da je to na mjesečnoj razini otprilike 4 kubika jedan stanovnik Hrvatske troši vode, ali se vidi i koliko su gubitci u mreži, pa onda je iz ovih podataka mi vidimo da su gubitci u vodovodnoj mreži u Hrvatskoj u odnosu na nekakve druge usporedne zemlje znatno veći. I to je nešto što govori o tome da se u svojoj infrastrukturi ne brinemo na odgovarajući način. Ono što me jednako tako, vezano uz otpad, to znači način na koji zbrinjavamo otpad, način na koji se bavimo otpadom, danas je, vidim, zgodno je uvijek pogledati ujutro nekakve portale pa se točno vidi popis gradova u Hrvatskoj, jedan portal je objavio koliko, dakle, 10 najboljih i 10 najlošijih, koji razvrstavaju otpad, koji se bave s otpadom, ali to sve su podaci koji nam služe za nekakve druge strategije, za nekakve druge analize. Zaključno, statistika je stvarno brojka. Ono što je interes svih nas, da ona bude što točnija, da bude što realnija, da bude otvorena, da bude svim dostupna i da bude transparentna. A što ćemo iz toga iščitati, ovisno o onima koji rade pojedine strategije. Ali zaista, ne treba gledati niti pesimistički pa vidjeti sve loše, ali nije dobro gledati ni ružičastim naočalama jer onda, da se nešto krivo napravilo se ne vidi odmah. Neke stvari se vide za 10, 20 ili 30 godina. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani predlagatelju, poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle pred nama je Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2019. g. i u na to Izvješće imali smo sada priliku čuti nekoliko izlaganja, ali ja bi napomenula ono što zapravo je najvažnije

Dakle, to je popis koji se radi svakih 10 godina i poznato je kako će se provoditi na dva načina. Dakle, samostalni popisivanjem stanovništva dakle internetom, kroz elektronički sustav e-Građana i popisivanjem na terenu, s pomoću ispitivača koji će imati elektronički uređaj. Fokusirala bi se na ovo zadnje, dakle na popisivače koji se na terenu imati neposredan kontakt, čuli smo da je tu mogućnost i korone u idućoj godina prisutna i pred Zavod za statistiku to će staviti novi problem i očekuje se da će na to Zavod zajedno u pripremi na tu aktivnost imati svoje odgovore. Međutim, ono što bi posebno htjela napomenuti je educiranost ispitivača za koje se predviđa da će na samu edukaciju ispitivača, a i u pripremi samog ispitivanja biti utrošena značajna sredstva za educiranje i ispitanika, dakle građanstva kako će se popis provoditi, i da ljudi znaju odgovarati i biti pripremljeni na samo, na sam popis stanovništva. Dakle taj popis stanovništva bitan je iz nekoliko razloga, a posebno je bitan i za ona prava koja proističu iz ustavnih ovlasti nacionalnih manjina, a to je da na temelju tih podataka i nacionalne manjine ostvaruju svoja prava. Ja sama kao pripadnica slovenske nacionalne manjine, dakle jedne od manjina koji prijeti maltene opstanak, dakle potpuna je asimilacija na djelu i kulturna raznolikost RH koja niz tih malih manjina koji isto tako prijeti opstanak je ključna kod upravo popisa stanovništva. Dakle, bitna je i razlika između državljanstva i nacionalnosti koji ispitivači moraju upitati odnosno upisati često je da ljudi ne znaju pravu razliku, a čak ni ispitivači ne znaju pravu razliku između državljanstva i nacionalnosti odnosno narodnosti. Dakle, nismo je, propustili smo prošlih, kod prošlih ispitivanja dovoljno dobro educirati iste. Naravno da kod toga treba paziti i na sugestibilnu moć samih ispitivača i dakle na vrlo jedan suptilan i vrlo moćan način se tom problemu posebno posvetiti. Dakle, nestajanjem nacionalnih manjina je štetno za RH i ponovno vas molim jer o tome govorila na sjednici Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine da se o tom pitanju posebno vodi računa i i kako ljudi bi mogli bez straha da će izgubiti neko egzistencijalno pravo mogu se opredijeliti za nacionalnost odnosno narodnost kojoj pripadaju ili koju osjećaju u sebi bez straha da će izgubiti plaću plaću ili nešto što sam već prije napomenula da se tiče njihovog života ovdje u RH. Dakle, drugi problem koji bi aktualizirala je problem iseljavanja koji isto tako nije dovoljno dobro vidljiv u svim statističkim podacima koji su nama evo predočeni. I tu se posebno osvrćem na različita, različite podatke recimo u SR Njemačkoj vidite da je drugačiji podatak koliko ljudi iz Hrvatske je ušlo, a koliko je kod nas evidentirano da je otišlo.

dakle to je problem emigracije. I u, od u Hrvatskoj u čak 463 grada ili općine koje bilježe pad stanovništva zbog emigracije je samo 96 njih u plusu radi doseljavanja. To je problem koji statistika samo detektira, a politika nikako da riješi kroz svoje, kroz svoje zakone odnosno druge provedbene propise. Ovdje kod izvješća osvrnula bi se na ono što je zapravo …/nerazumljivo/… budućnosti, a to je problem gubitaka pitke vode. Često o tome govorimo i znamo iz izvješća da je skoro 2/3 pitke vode se odnosi na gubitak koje je iz vodonosnika zahvaćena i transportirana prema krajnjim korisnicima izgubljena u cijevima. To je više od 200 milijuna kubika vode. Neki izvori navode i 230 milijuna gubitka milijuna kubika vode gubitka. To je 2,5 milijarde kuna koje su nam iscurile u zemlju, to su enormni gubici. Dakle, usporedbe radi u Europi se smatra prihvatljiv gubitak od 15 do 18% vode. Što to znači da je tamo 3 puta manji gubitak. Što je zapelo u provedbi i kada će biti donesena uredba o uslužnim područjima opet ovisi o Vladi i time bi se značajno moglo uštedjeti te gubitke koje život znače. Dakle, cijena i samo podsjećam da je cijena litra vode u trgovinama, na benzinskim postajama maltene jednaka litri goriva. Tako da je to resurs današnjeg vremena i mi jednostavno kroz gubitke koje imamo i koji su vidljivi iz statističkog izvješća jednostavno ne percipiramo kao problem koji je potrebno nužno, hitno riješiti da bi se ovoga sačuvalo ono što nam je ova zemlja dala. I ono četvrto što sam posebno htjela napomenuti je siromaštvo isto tako nedovoljno razvidno iz izvješća i siromaštvo koje danas prije svega možemo riješiti sa vrlo brzim potezima pera. Dakle, ukoliko bi samo povećali osobni odbitak dakle to je već nadogradnja 3.800 kuna na 5.000 nekoliko tisuća ljudi bi dobilo od 300 do 400 kuna višu plaću, to mislim na medicinske sestre, vatrogasce druge zaposlenice kojima je hitno potrebno više novaca kako bi uopće mogli normalnije živjeti u ovo vrijeme. A što se tiče siromaštva to je nekako jednako maltene između umirovljenika koji danas primaju znači prosječnu mirovinu negdje oko 2.500 kuna i to oko 650.000 umirovljenika to je jednostavno nemoguće sa time uopće preživjeti i statističko izvješće koje je svake godine pred nama nije nam upozorenje, nije upozorenje ovoj Vladi da zaštiti te umirovljenike i da nam omogući da naše starije zaštitimo od siromaštva. Statistika dakle ne smije biti skup brojki nego je temelj za konkretno djelovanje. Kao politički predstavnici naroda izabrani smo da delegiramo i stvorimo zakonske okvire da nam ljudi žive bolje i da budu zaštićeni …/Upadica: Hvala./… od strane države. Hvala lijepo. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Domovinskog pokreta u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Ružica (DP)** Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani predstavnici Državnoga zavoda za statistiku, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2019.g. Službena statistika važna je važna ne samo na nacionalnim nego i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenog i ekonomskog razvitka s drugim zemljama. Ulaskom Hrvatske u EU integriran je statistički sustav RH u Europski statistički sustav, čime nam je omogućeno uspoređivanje podataka RH s podacima država članica EU. Dobro da je tako, pa sada jasno možemo utvrditi kako smo po svim pokazateljima na samom dnu svih relevantnih ljestvica. Iako je Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH 2019.g. planirana provedba ukupno 284 statističke aktivnosti, od čega je velika većina i provedena, postavlja se pitanje imamo li mi u Hrvatskoj upotrebljive baze podataka i koristimo li ih na kvalitetan način? Poštujući pravila temeljem kojih Državni zavod za statistiku prikuplja i obrađuje podatke ostaje nejasnim zašto se naše institucije ne koriste tim i takvim podacima? Primjerice kada govorimo o poljoprivredi uvažavajući činjenicu da jedini u EU imamo Zakon o OPG-u mi zapravo ne znamo točan broj OPG-ova, ne znamo niti što točno oni proizvode ili koliko je vlasnika istih koji koji su obveznici plaćanja doprinosa, kao i poreznih davanja? Državni zavod za statistiku te podatke ne prikuplja. Njih ćemo možda doznati tek popisujući poljoprivredu. No što ako nam osobe kod kojih se vrši popis poljoprivrede daju krive ili netočne podatke? Iz navedenih razloga niti Hrvatska poljoprivredna komora ne može održati redovne izbore u svojim redovima. Kada pitate poljoprivrednike što oni misle o navedenoj problematici, oni će vam reći da je tome tako zato jer veliki broj uposlenika u Ministarstvu poljoprivrede ima svoj registrirani OPG i da se upravo zbog njih skriva stvarno stanje na terenu. Isto je i kod evidencije o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH. Iako je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu definirana obveza vođenja evidencija o obradivim površinama, mi te evidencije ipak nemamo. Nemamo niti bazu podataka o plaćanju ili eventualnom neplaćanju iznosa zakupa poljoprivrednog zemljišta. Odete li malo među građane možete čuti kako se niti koncesije ne izmiruju redovito. Privatne tvrtke detektirale su nam broj neobrađenih hektara na području teritorija RH. Dakle, ne Državni zavod za statistiku, niti državne institucije nego privatne tvrtke. Moguće je da ovo nije posao državnog, ureda za statistiku. No kada imate na raspolaganju saznanje kako u spomenutom uredu radi preko uposlenika koji za svoje aktivnosti godišnje troše oko stotine milijuna kuna proračunskih sredstava tada se moramo zapitati imamo li pravo i na gore navedene podatke, a sve u cilju jačanja transparentnosti sustava i izjednačavanja građana pred zakonom. Zadržat ću se na poljoprivredi. Unutar izvješća obrađeni su samo podaci o ratarskoj proizvodnji iako je izvješće za 2019.g. imamo dostupne pokazatelje tek za 2017. i 2018.g. U 2018. proizvodnja uljane repice u RH je bila 155842 tone, što predstavlja određeno povećanje od 14,8% u usporedbi s proizvodnom 2017.g. Proizvodnja kukuruza bila nam je 2 milijuna 147 tisuća i 275 tona, što predstavlja povećanje od 37,7%. U 2018. proizvelo se 245,188 tona soje, što je za 18% više nego li u 2017., a pšenice se proizvelo 738363 tone, što je povećanje od 8,2% u odnosu na 2017.g. Nastavno na ove podatke, obični smrtnik očekuje poveznicu s proizvodnjom mesa i mlijeka u RH jer što je svugdje u svijetu logično ratarska proizvodnja trebala bi biti u funkciji stočarske proizvodnje, no ne i u Hrvatskoj. Sukladno tome slijedeći podataka u ovom izvješću trebao bi biti koliko smo proizveli litara mlijeka i koliko smo proizveli kilograma mesa. Razlog zašto nećete u izvješću naći podatak o stočarskoj proizvodnji je taj što se proizvedene spomenute količine žitarica u RH izvoze. izvoze. One ne služe za ishranu stoke jer stoke više nema. No ni o tim pokazateljima nemamo podataka u ovome izvješću Državnog ureda za statistiku. U izvješću čitamo kako je nastavljen rad na razvoju statistike Agrookoliša u suradnji s drugim institucijama, dakle Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Iskreno, ja ne razumijem rad spomenutih institucija ukoliko povežemo stvari, dakle proizvodnja žitarica u Hrvatskoj raste, za proizvodnju žitarica nužno je koristiti umjetna gnojiva dobivena kemijskim putem. Uništavanjem stočarstva uništilo se i dostupnost i mogućnost korištenja prirodnih gnojiva. Navedene institucije unutar problematike Agrookoliš, Agrookoliša na ovu temu nemaju ništa za reći. Zašto naša struka šuti? Zar svako izvješće koje dođe nam na stol mora prikrivati stvarno stanje u našoj zemlji, pa čak i izvješće o statističkim aktivnostima? Hvala vam lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Marin Mandarić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, ravnateljice Državnog zavoda za statistiku zajedno sa suradnicom. Evo pripremajući se za ovo izlaganje, čitajući Izvješće o provedbi statističke aktivnosti u RH za prošlu godinu mogli bi reći da je i statistika skup eto, nekakvih brojeva, ako ćemo tako trivijalno pristupiti, jednom problemu kao što je rad Državnog zavoda za statistiku. No, ako malo pažljivije pročitamo to Izvješće, malo šire o njemu razmislimo, zapravo, tek onda nalazimo važnost rada DZS-a i sve ono što oni rade tijekom cijele godine. U izvješću navedeno je da je bilo planirano odraditi 284 statističke aktivnosti, da 3 nisu odrađene, ali čuli smo i na raspravi na odboru od ravnateljice DZS-a da su i te preostale tri aktivnosti odrađene tijekom ove godine do 31.3., nešto zbog rokova što je Eurostat produžio, nešto iz tehničkih razloga. Znači sve 284 zacrtane aktivnosti, one su odrađene. Ovdje je bilo riječi i o broju zaposlenih u okviru DZS-a. Ako smo pažljivije pročitali izvješće, mogli smo vidjeti da taj broj unazad 10 godina, tamo od 2010. kad je Zavod imao preko 600, čini mi se 618 zaposlenih, ove godine taj broj kontinuirano se smanjuje, a ove godine došli su na 502 zaposlena djelatnika. Možda je u tome zapravo i leži razlog zašto DZS ne može raditi sektorske analize i uvezivanja i isporučivati i analizirati i druge vrste podataka, no eto, 502 zaposlena, pa pogotovo ako malo opet dublje zagrebemo, pa pogledamo i dobnu strukturu tih zaposlenih i zapravo možemo konstatirati da radi se o relativno starom kadru, posto, čini mi se, zaposlenih, da je u nekoj mlađoj životnoj dobi. Ali, niste usamljeni u tom problemu. I druge državne ustanove imaju problema sa brojem zaposlenih, sa nepopunjenim sistematizacijama, tako da vjerujemo godinama koje su pred nama, da ćete uspjeti doskočiti tom problemu, da ćete uspjeti dodatno ekipirati, kadrovski popuniti sa mladim stručnim osobama, motiviranima i željnima znanja i učenja, popuniti redove DZS-a. Naravno, Naravno, ovdje je bilo riječi i o popisu stanovništva koji nas očekuje i nagodinu. Vidjeli smo iz izvješća za 2019., pripreme su već počele. Ove godine donešen je i Zakon o popisu stanovništva, stanova i kućanstava koji nas očekuje nagodinu. Nekoliko stvari posebno bih istakao, a to je zapravo mogućnost da će građani moći popunjavati onaj anketni upitnik elektronski iz svog doma putem sustava e-Građani. Za svaku pohvalu, jedino prijedlog, što više treba ispromovirati mogućnost korištenja e-Građani, na taj način popunjavanja upitnika za popis stanovništva. Naravno, ne moram vam govoriti koje su blagodati tog sustava, ali konstatirati možemo da još uvijek mali broj građana u Hrvatskoj koristi sustav e-Građani. Ja osobno sam se uvjerio, pa mogu reći pomalo i neugodno se iznenadio kad smo imali u 3., 4. mj. situaciju oko izdavanja onih e-Propusnica za vrijeme korona krize pa kad je sve išlo preko sustava e-Građani. Pa tek se onda vidjelo koliki zapravo ljudi uopće ne koriste sustav e-Građani. A još više začudi da su to mahom mladi ljudi, visokoobrazovani, kojima tehnologija nije nepoznata, koriste se internetom, koriste se aplikacijama, a jednostavno nikad nisu očito osjetili potrebu da se prijave u sustav e-Građanin i da počnu koristiti te usluge. Ni to samo riječ o prosječnom stanovniku RH, tu riječ naravno može u službenicima državnim i lokalnima koji bi u prvom redu trebali promovirati korištenje takvih sustava, a oni prvi sami od sebe to nemaju i ne koriste. Pa evo, možda bi trebali i iskoristiti ih i popis stanovništva koji nam ide nagodinu da to, da dodatno ispromoviramo sustav e-Građani, da ga bacimo u prvi plan ljudima, da što više ljudi ubuduće se koristi tim sustavom. Također, što osjetio sam potrebu napomenuti u vezi popisa koji nam ide nagodinu, citirat ću iz vašeg izvješća, osnovne aktivnosti vezane za unaprjeđenje .../nerazumljivo/... usmjerena su na jačanje uloge administrativnih izvora podataka i njihovu širu primjenu u statističke svrhe, čime se pridonosi učinkovitosti statističkog sustava. Pa naravno, podatke koje ima jedno tijelo, pa nećete ga vi valjda opet prikupljati. Konstantno nam se događa da jedne državne institucije imaju podatke, druga državna institucija treba te podatke, pa onda ili preko korisnika, preko građana, poduzetnika tražimo odi, ne znam, u u poreznu, u katastar, ne znam ti ni ja gdje, donesi papir. Trebamo općenito raditi na tome i kao društvo i kao država da se međusobno usklade i što više uvežu državne institucije kako ne bismo nepotrebno zamarali i naše građeni i ostale korisnike, poslovne subjekte nepotrebnim administriranjem i trošenjem cipela šetajući od institucije do institucije. Vidio sam, tu ćete, sporazum ste sa MUP-om potpisali, preuzet ćete podatke od njih. Također, vidljiv je napredak u području statistike tržišta rada, gdje od sada podatke preuzimate i prema područjima onih, nema NKD, prema razvrstavanjima i plaće analizirate iz onih JOPPD obrazaca, gdje je sad puno vidljivije i jasnije su nekakve nekakvi ekonomski odnosi na području tržišta rada. Naravno da važnost točnih i pravodobnih statističkih podataka kao podloga za donošenje pravih, pravodobnih, ispravnih političkih odluka i mjera je neupitna. Ne sumnjamo u točnost podataka koje nam isporučujete, nekakav opći dojam je da dojam je da DZS, ako bismo na neku ljestvicu možda trebali staviti državne institucije u koga imamo više ili manje povjerenja, vjerujem da DZS pri vrhu te ljestvice bi bio, što se tiče točnosti podataka, opći dojam je takav da, ako vi kažete da je nekakav pad, rast, plus, minus, neke postotke ili apsolutne brojke, to se ne dovodi previše u pitanje. To je naravno zasluga i vas koji trenutno radite i vodite Zavod za statistiku, ali i svih onih koji su prije vas svoj rad ugradili u državni, u rad DZS-a. Koliko je važno dobiti precizne i točne podatke, jednako tako, važno je dobiti i pravodobno te podatke. tu vjerujem da postoji možda prostor za napredak kako bi se brže mogli prikupljati i analizirati, prezentirati ti podaci. Naravno da za donijeti bitnu i važnu političku odluku koliko je bitno da je ona ispravna toliko je isto bitan i tajming. Prebirući malo onako po glavi jutros koja bi to bila bitna politička odluka i mjere, a da je bitan tajming odmah sam se naravno prisjetio i mjera Vlade RH tamo iz ožujka, travnja kao odgovor na korona krizu, i pomoć gospodarstvu i pomoć za spas, mjere za spas radnih mjesta da su te odluke bile donešene ne znam sa 6 mjeseci zakašnjenja vidjeli bismo sasvim neku drugu sliku gospodarstva danas u Hrvatskoj vjerojatno bi i zavod za zapošljavanje bio pun ljudi koji traže posao. možda sam mogao naći sa višem stupnjem korelacije između pravodobnih statističkih podataka i pravodobne odluke, ali ovime sam zapravo htio skrenuti važnost na pravodobno donošenje ispravnih i pravilnih, političkih, Naravno Klub zastupnika HDZ-a podržat će ovo izvješće za, izvješće za prošlu godinu. Povjerenje koje sam spomenuo opće imate ga, jednako kako povjerenje smo imali u vaše podatke kad smo unazad zadnje 2-3 godine gledali brojke kako nam i BDP u u porastu, kako zaposlenost rate, nezaposlenost pada, državni proračun konačno u suficitu, onda smo vidjeli da je i to moguće nakon dugog niza godina. Vidjeli smo da to nije samo teorija nego i u praksi to moguće. Ove godine bit će zanimljivo naravno posebno ćemo svi gledati vaše podatke kad te brojke ne budu baš kako su bile u zadnjih nekoliko godina, opet nema razloga da vam ne vjerujemo, ali očekujemo naravno i što prije, već iduće godine da te brojke budu sa pozitivnim, sa Evo, zahvaljujem se na pažnji i Klub zastupnika HDZ-a podržava izvješće. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo naši građani nas ovo vrijeme koji nas slušaju znaju da statistički pokazatelji postoje, statistika postoji, međutim ja kao čovjek koji želi čuti rješenja poslije statističkih pokazatelja ja ih ne vidim. Prije godinu dana u prošlom mandatu sam ovdje govorio u nekoliko navrata o statistici naših iseljenih ljudi, tj. o statistici BDP-a u odnosu na BDP od naših iseljenih ljudi, znači 6% BDP-a je od ljudi koji su otišli vanka i preko doznaka šalju svojim obiteljima u Hrvatsku ovaj novac, 6% BDP-a to je najviše u EU, Europi i svitu. Kad je Irska bila u najgorem demografskom padu, Hrvatska je u gorem odnosu, znači 6% BDP-a i kad sam ja govorio da je to 6% BDP to je hrvatska nenarodna banka jedno vreme krila, sve je osim narodne banke, to vam je 20 milijardi kuna. U isto vrijeme koliko ti statistički ovaj rezultati mogu ovaj stvarati maglu kako more Vlada bacati maglu i što se ovdje hvalio premijer kako je gospodarski rast prije korone krize najveći kako je to uspješno. U biti znate od čega je gospodarski rast, od politika koje su katastrofalne, koje su iselile naše najkvalitetnije ljude sa svojih poljoprivrednih zemljišta, iz brodogradilišta, iz tvornica, iselili u treće zemlje i ti ljudi su slali novac svojim obiteljima, nažalost šta obitelji u cijelosti sada iđu za vrijeme, slična je to politika kad za vrijeme Titove Jugoslavije kada je organizirao vlakove da iđu u Njemačku da šalju svojim obiteljima ovaj novac poglavito iz moga kraja, Imotskog kraja, Hercegovine da bi što više, tako i sada organizirano se naše ljude da rade u drugim državama, da šalju u Hrvatsku i to 6% BDP-a, 6%, a u isto vrijeme se ovde premijer hvalio sa gospodarskim rastom i onda donosi Zakon o strancima gdje ukida radne kvote za strance. Znači to je ciljana politika, iseli Hrvate, mlade i najkvalitetnije, najpotentnije, bilo liječnici, bilo bravari bilo do intelektualaca iselili ih vanka da šalju novac u Hrvatsku, ispraznite državu i sad više nema kvota za strance jer na tržištu rada nema radne snage. E, to je ta prevara kada govorimo o gospodarskome rastu. Također kada ministrica poljoprivrede kaže ja sam sve obaveze prema poljoprivrednicima ispunila, isplatiti smo nikada više potpora u poljoprivredi, poticaja, pogledate onda statistiku nikad više nismo uvozili prehrambenih proizvoda, 3 milijarde EUR-a, nikad manje proizvodnje mlijeka, nikad manje proizvodnje u gospodarstvu bilo, mislim u svim segmentima imamo problem, a Vlada stvara dojam vidi se da je to školovano pod Bruxelleskim svjetlima, stvara dojam da je sve lipo pod ovom svjetlima i onda ja kad to njega slušam, premijera il vas koji ste bili po klubovima od gospodina Kovačevića i ostalih kad vas slušam onda mislim ne znam jel to isto kad dođem doli. Dođem doli na selo, Cetinu gledamo, selo nema vode, dođem u Rudu gledam Cetina izvor fenomenalna Ruda odličan nema ovaj vodoopskrbu vidim ribnjak tu kvalitetna najkvalitetnija riba u Europi, pastrva, ribnjak ne radi, a svega uvozimo, nikad više nismo uvozili. I postoji li tu onda ikakva logika ne umanjujući rad dapače, rad statističara ja ovdje govorim, znači kako se stvara magla i zbog čega je demografski pad. I zato je ova korona kriza na koju se vi često vadite sada, sad je za sve kriva korona kriza. Zato je ova korona kriza razotkrila sve loše politike, jer kada sam govorio ovdje i predlagao zakon i sad sam dao zakon o poljoprivrednom zemljištu, da se zabrani prodaja strancima poljoprivrednog zemljišta ako mogu Mađari, možemo i mi, to je strateški resurs, da proglasimo isključivi gospodarski pojas, da zaštitimo našega ribara, naš riblji fond, našu floru, našu faunu to je naša obaveza. Nama Talijani stvaraju dodatnu vrijednost na ovaj loveći ribu, branajući podmorje ili na poljoprivrednome zemljištu vidimo da svak kupuje, srpski poduzetnici, svak to kupuje, a da ne govorimo o izvorima vode i svim ostalim našim resursima. Znači, statistika je statistika, brojke, a ovo što Vlada može podvaliti kukavičje jaje da je to gospodarski rast, a Hrvatska 2/3 …/nerazumljivo/… **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje ostanite ovdje molim vas, poštovanog zastupnika Škore. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine Bulj govorili ste ovdje o iseljenicima nisam se htio javljati na ovu temu jer kažu da je statistika uglavnom točan zbroj netočnih podataka, kada sam svojevremeno tražio način kako da dođem do broja naših iseljenika gotovo je to bilo nemoguće pa sam to saznao iz nekakvih njemačkih izvora. Kao poduzetnik mogu reći da puno puta dobijemo zahtjeve za ispunjavanjem određenih obrazaca koji uistinu frustriraju i ono što je u statistici vrlo važno je način kako se neki podaci prikupljaju i način kako se obrađuju. Ono što čeka Hrvatsku državu u slijedećoj godini je popis stanovništava. Zanimljivo je da će možda po prvi puta biti situacija u Hrvatskoj da će recimo jedan narod popisivati pripadnici jednog naroda, a neki drugi narod bi trebali popisivati pripadnici drugog naroda. To je eto jedna od tragedija hrvatske statistike i obrade podataka koje sakupimo. Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Nažalost RH je sve normalno ono što nije normalno, prikaziva se demokracija ono što je demokracija i tu se s vama slažem u potpunosti. Ovdje se kad se je raspravljalo o popisu birača tj. onima koji će prikupljati birače sjećam se SDSS je diga toliku paniku ovdje kao većina da nije htio uopće glasat to je bilo problema da im se moralo zadovoljiti da ljudi nacionalne manjine popisivaju te ljude nacionalne manjine. Sad zamislite koja je to diskriminacija prema i većinskom narodu i manjinskom, ako je to demokracija, ako je to demokracija da Milorad Pupovac određiva tko će popisivati ljude u RH ili Furio Radin ona to je demokracija sele se demokracije da je ovo Vlada i prija, a i sada Milorada Pupovca, Furia Radina i par njih iz manjine, jer je nevjerojatna toliko nepovjerenje onih koji upravljaju jer oni nisu nacionalna manjina ovdje, ovdje su oni većina, mi smo manjina, mi smo oporba, ali ovo je diskriminacija. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Davorka Vidovića. Izvolite.

odnosno mali diskontinuitet je bio ovaj rasprava o izvješću kakvo danas raspravljamo koje zapravo dolazi, evo sjećam se prije 15-tak godina negdje, vrlo slične, vrlo slične metodologije, vrlo sličnog sadržaja. Neću reći da se ništa nije promijenilo u 15-tak, ili 20 godina koliko pratim ova izvješća, bilo je dakako znatnih prilagodbi što je između ostalog i u ovom izvješću naglašeno, prilagodbi europskom, europskim standardima i u statistici, no međutim dozvolit ću si da repliciram jednu svoju raspravu od jedno baš tako negdje 12, 13 godina kada je riječ o ovom izvješću i da ga iskoristim zapravo kao svojevrsni uvođenje nečega za što postoji silna potreba, za što postoje tehničke mogućnosti, ali je očigledno izostala politička volja. Riječ je o tome da bi Hrvatska kao što ima i većina zemalja ja mislim svega 2-3 u Europi nemaju konačno morala dobiti registar stanovništva. Upozoravam na ovaj aspekt našeg statističkog praćenja jer je doista tragično kako je to maločas kolega Škoro rekao tragedija Hrvatske statistike da mi 2020. godine zapravo nagađamo i procjenjujemo o najvrijednijem resursu kojega i jedinom ova zemlja ima. Mi doista ne znamo koliko nas uopće u Hrvatskoj živi, mi ne znamo kakav je status tih ljudi koji žive u Hrvatskoj, koliko je državljana, koliko je stranaca, koliko ima boravište, mi preko Njemačkih, Irskih, Francuskih ili Britanskih statistika saznajemo koliko se državljana Hrvatske iselilo i pri tome ne znamo jesu li to ljudi koji su, koji žive u Hrvatskoj ili BiH s hrvatskim državljanstvom. Dakle, mi elementarne stvari ne znamo o ovoj zemlji, koliko nas ima, mi znademo da imamo 3.800.000 birača, birača, a zapravo pitanje dal imamo i nešto više od toga stanovnika. Dakle, to su doista, to su doista krajnje zabrinjavajući podaci. Mi teško možemo znati kada donosimo bilo kakvu regionalnu politiku, kada socijalnu, demografsku politiku, obrazovnu politiku, kako ćeš ju vodit ako imaš procijenjeno stanovništvo i ako moraš očekivati 2021. kao što si tek od 1921. da dobiješ popis stanovništva da saznaš elementarne ključne podatke o velim jedinom najvažnijem i najozbiljnijem resursu svake zemlje to su njeni ljudi. Dakle, registar stanovništva, postoje danas mogućnosti, postoje tehnike, postoje tehnologije, zna se kako se to radi i mi možemo dobiti sve one podatke abdatirane da tako kažem svakoga dana. To znači onoga trenutka kada je recimo evo kolega Škoro doktorirao da je to istoga trenutka u statistici ubilježeno kao jedan doktor znanosti više u tom i tom području. Da imamo precizne podatke o socijalnom stanju. Mi ne znamo koliko nam djece, zapravo nagađamo il imamo vrlo površne podatke koliko nam je obuhvaćeno recimo vrtićima. Slovenci znaju da ih je 97%, mi pretpostavljamo između 57 – 62 itd. Mi ne znamo koliko djece čuvaju tete, koliko tih teta, baki ili ne znam koliko prima plaću za to čuvanje. Recimo, kako ćete vi planirati u tom području, kako će u Dvoru na Uni da kažem nešto iz moje izborne jedinice, planirati bilo kakav razvoj ako mi nemamo precizne podatke o tome. Kakva je dobna struktura tih ljudi? Koliko je tamo ljudi samo ubilježeno žive, a zapravo žive u Beogradu, Italiji ili ne znam gdje druge, a ovdje su samo prijavljeni? Koliko je onih koji su stariji od 65. godina? Ako netko poželi investirati 100 milijuna nečega u Dvoru na Uni s kojim potencijalom radne snage on može računati? Dakle, temeljni razvojni planovi u bilo kom području na kvalitetnim podacima kojih mi nažalost nemamo, a mogli bismo ih imati jer za to nema nikakvog razloga da ih nema jel postoje takve mogućnosti. Pitanje migracija dnevnih, pitanje studenata, pitanje njihove motivacije za povratak, za dolazak i vraćanje u pojedine krajeve sve je to ono što bismo mi trebali imati, a u ovom trenutku nemamo jer naša statistika ne raspolaže podacima. Imamo procjene temeljem nekih

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine Vidoviću. Očita je i slažem se s vašom rezignacijom u tonu koji je bio kada ste govorili o svemu ovome, znači očita je nezainteresiranost i svojevrsno odrađivanje posla kada je u pitanju vrlo dragocjena stvar ovih statističkih podataka. Nismo govorili ovdje o metodologiji, kako su se oni obrađivali, međutim ono što je bitno za reći kada ste govorili o tome koliko nas ima, bitno je pitati možda i koliko ustvari ljudi ima hrvatske putovnice, koliko ljudi ima hrvatsko državljanstvo. Mi ne možemo ukinuti vizni režim sa SAD-om upravo iz razloga što je postotak odbijenih viza veći od dopuštenog, usuđujem se reći da možda i neki koji su pribavili putovnice na crnom tržištu jer dobar dio hrvatskih putovnica je, barem se ja toga sjećam prije dosta vremena, nestajalo iz diplomatsko-konzularnih predstavništva i pitaj Boga gdje su završile.

je da regulira zapravo i da ima precizan uvid u to tko su njeni stanovnici, gdje se ti ljudi nalaze, gdje oni borave u svakom trenutku. Mi imamo više zdravstvenih osiguranika, 4 milijuna i 100 tisuća, 138 tisuća nego što imamo stanovnika u Hrvatskoj. Mi doista ne znamo gdje se ti ljudi nalaze, nema nikakvih evidencija. Postoji nekakva obveza odjave kada vi odlazite negdje, ali ljudi se ne odjavljuju. To se da regulirati, to nije nemoguća misija. Dakle, i ovo pitanje da li se zloupotrebljava i na koji način, upravo nepreciznost tih statističkih praćenja je sasvim legitimno pitanje, sasvim sigurno da se to događa. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća **Vrkljan, Milan (DP)** Poštovani gospodine dopredsjedniče. Poštovani gospodine Vidović. Nepojmljivo je i mislim da je vrlo teško očekivati da se netko ne slaže sa današnjim vašim izlaganjem, međutim prekratko je vrijeme ovo koje mi dobijemo da bi mogli to šire elaborirati. A ja bih samo rekao pošto se potpuno slažem s vama da nit nam funkcionira statistika, nit nam funkcionira sve ono što u državi bi trebalo funkcionirati da dobijemo kvalitetne podatke, a pošto nemamo te podatke nego se moramo oslanjati na zemlje u koje se naši ljudi iseljavaju Irska, Njemačka i susjedne zemlje, ja bih rekao samo ovako, u Hrvatskoj očekivano je da se iselilo 400 tisuća stanovnika, to vam je kao da netko kaže u sljedećih osam godina neće se roditi nijedno dijete u Hrvatskoj, to je taj odnos iseljene i domovinske Hrvatske. Davorko (SDP)** Ja se slažem dakako, produbljujem zapravo probleme, slažem se da je kratko vrijeme. Negdje sam pročitao podatak, ne znam da li je točan, da je na 36 tisuća novorođenih u Hrvatskoj u prošloj godini, na 36 da je negdje oko 6 tisuća Hrvatica, državljanki Hrvatske rodilo u inozemstvu. Taj podatak kada bi se dublje prokopavalo govori o strukturi iseljavanja. Nama odlaze žene u fertilnoj dobi, to nisu ni starci. Pitanje je koliko je djece iselilo? Mi znademo da gubimo radno sposobno stanovništvo, prirodnim putem to je negdje od 2013. do sada oko 207 tisuća prema mojim nekim izračunima je izgubljeno zbog zbog smanjenog priljeva iz nižih dobnih skupina i odlaska ubrzanoga bejbi bum generacija, iseljavanjem negdje oko 300 tisuća. To je pola milijuna u radnom kontingentu. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Marina Mandarića. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nekoliko samo stvari. U izlaganju u ime kluba namjerno nisam spomenuo popis poljoprivrede kako bih imao priliku kroz pojedinačnu raspravu osvrnut se i na taj posao koji trenutno radi DZS, popis poljoprivrede čini mise zadnji napravljen 2003. godine naravno da će koristiti. Koristit će svima, u prvom redu oni koji osmišljavaju poljoprivrednu i ekonomsku politiku RH. Zašto nemao sve podatke već sad apdejtane da na klik daj mi ovaj podatak, daj mi onaj podatak, vjerojatno je tu jako puno razloga, vjerojatno se problemi vuku već godinama. Ali ajmo pogledati unaprijed što možemo i kako možemo sustav poboljšati. Slažem se i sa izlaganjem zastupnika Vidovića da bi odlično bilo da bi kroz nekoliko klikova mogli doć do tih vrlo potrebnih podataka. odnosno dio rješenja tog problema leži u slaboj ekipiranosti odnosno nepopunjenoj, uvelike nepopunjenoj sistematizaciji Državnog zavoda za statistiku. Vjerujem da u godinama koje su pred nama i oni će se pozabaviti upravo tim stvarima. Nije normalno i nije dobro da mi takve podatke nemamo u realnom vremenu. U godinama koje su pred nama nadam se da ćemo ih imati, poljoprivrede, evo konačno ove godine imat ćemo stvarno stanje, ali ono će bit stvarno stanje opet s nekim unatrag datumom, to će bit sa datumima, sad ne znam, iz rujna, listopada, kad popisivači idu na OPG-ove. I kod mene, kod mojih su bili i popisali sve što obiteljski OPG radi, al uvijek će to biti neki stari podaci. I nekad je možda i preidealno očekivati da u realnom vremenu imamo sve podatke. To je nekakav savršeno zamišljeni sustav koji vjerojatno nema nigdje u svijetu, neće biti vjerojatno ni kod nas nikada, ali treba tome stremiti i treba pokušati što bliže, što bliže tome biti. Jedino čini mi se kad se radi o popisu, poljoprivrede, malo mi možda žao što je propuštena prilika koje, koji je nekakva ajde recimo mala proba i za popis stanovništva koji nas očekuje na godinu, koji najobuhvatniji možda posao u vašem djelokrugu što možda nije isprobana, isproban ovaj sistem preko sustava e-građani. Al dobro, znamo i ovdje su mnogi poljoprivredni proizvođači unaprijed popunjavali anketne upitnike, tako da se opet ne mora kod svih ići na taj način se zapravo ubrzalo, Još jednom evo, ne mogu drugo nego reći da podržavam ovakvo izvješće i rad Zavoda za statistiku uz sve ove opaske za unaprjeđenja, da ćemo u nekim raspravama u idućim godinama konstatirati da su značajniji iskoraci. (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo jednu raspravu poštovanog zastupnika i potpredsjednika ovog doma Škore, izvolite. **Škoro, Miroslav (DP)** Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Pažljivo sam slušao vaše izlaganje u ime kluba, evo i sada. Dakle, 502 ljudi. Uvijek je pitanje kad se nešto radi zašto se radi, koji je krajnji ishod i šta činimo sa tim podacima ovaj koje prikupimo. Rekli ste da nažalost nismo u stanju da na jedan klik dobijemo rezultat. To je problem loše informatizacije sustava ministarstava povezanosti, dopustite da ponešto znam o tome, i to je ta tragedija jer se uglavnom kada su se nabavljale informatičke komponente i oprema onda se uglavnom pogodovalo podobnima, a nije se vodilo računa o tome da trebamo bit u stanju na jedan klik upravo obraditi te dragocjene podatke, posebice zbog toga što imamo i putovnice i osobne iskaznice koje su sada biometrijske, dakle možemo puno toga pratiti kada su ljudi u pitanju. Ali ono što definitivno moram reći vi ćete podržati ovo izvješće i lijepo je da ga podržite, međutim nema dovoljno integriranja …/Upadica: Hvala/…i nema dovoljno ovaj analiza onoga što prikupimo. Nažalost, nažalost ovi vrijedni ljudi rade par puta …/Upadica: Odgovor poštovanog zastupnika Mandarića. **Mandarić, Marin (HDZ)** Evo zahvaljujem g. potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Škoro, mogu se složiti da još uvijek postoje prostori za napredak ogromni i u informatizaciji državne i javne uprave i u njihovom uvezivanju ove priče oko nabavke pojedinih, pojedine opreme informatički, informatizacijske oko eventualnih pogodovanja, ne znam što bih rekao, zato možda vi imate neke informacije, pa evo na vama je da to iznesete tamo gdje treba iznijeti. Naravno, treba opremiti informatički, informatizirati cijelu državu. Kad smo to krenuli raditi? Pa prije par godina. Dal se to može tako brzo riješiti preko noći nije za očekivati, al treba na tome ustrajati i ne prestati inzistirati na što većem, gdje god se može uvesti informatizaciju, automatizaciju, što manje hodanja, što manje papira, samo na taj način poboljšat ćemo ne samo rad Zavoda za statistiku nego, nego općenito i cijele države. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Repliku ima i poštovani zastupnik Vidović. Pa ja mogu se složit sa kolegom da je teško imati abdotirane podatke za svaku kokoš, patku ili gusku, ali za ljude je to moguće. Dakle, ono što su pokazale druge zemlje, ako imate registar stanovništva, ljudi imaju svoje OIB-e, dijete kad se rodi dobije OIB. Vi kada dobijete znanstvenu dijagnozu, ona je uspostavljena, ona je već u elektronskom obliku prisutna, ona se može lako povuć bez ikakvih problema. Kad sam izišo iz Hrvatske, to se evidentira, kad uđem u Hrvatsku, kada sam stekao nekakvo novo zvanje, nekakvo novo znanje itd., ti podaci se rade na bazi statističkih jedinica, dnevno se to može radit. Prijedlog je da, bila je rasprava o tome da li Ministarstvo uprave, ko će vodit takav registar stanovništva, o tome se govori. Ja mislim da je najbolji Državni zavod za statistiku, ti podaci moraju bit strogo zaštićeni, moraju se strogo koristiti, namjenski i, ali njih je moguće imati …/Govornik **Mandarić, Marin (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Vidović, naravno slažem se, neke podatke, puno njih je moguće imati abdejtano u realnom vremenu. Ja sam rekao da dio njih nije realan i nikad ih nećemo imati, al da trebamo inzistirat na tome da što veći broj podataka možemo sa jednim do dva tri, do dva do dva tri klika doći u svakom trenutku. Za to nije, za to nije samo odgovorna država, Zavod za statistiku, nadležna ministarstva, agencije i fondovi, naravno trebalo bi vezati JLS-ove, naše škole, naše vrtiće, visoka učilišta, zdravstvene ustanove, to je stvarno jedna široka priča i pitanje, dobro ste postavili, tko bi to trebao voditi da li Ministarstvo uprave, da li Zavod za statistiku, ali u godinama koje su pred nama velik je to posao, ali svima koji se bavimo bilo kakvim javnim poslovima vjerujem da uvelike bi nam olakšalo kad bi što veći dio tih podataka mogli dobivati u vrlo kratkom vremenu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Za pojedinačnu raspravu javio se i poštovani zastupnik Željko Pavić, izvolite.

potpredsjedniče sabora, poštovani kolege. Ja bi samo ovoga da pokušamo staviti stvari na svoje mjesto. Naime, ovdje smo čuli razno razne teze o tome da se podaci koriste na pogrešan način da ih nema dovoljno, da se ne prikupljaju na pravi način itd., moramo znati da DZS radi u skladu sa odredbama Zakona o službenoj statistici na temelju programa statističkih aktivnosti RH i na temelju godišnjeg provedbenog plana u tim su dokumentima određene sve institucije koje zajedno sa tim zavodom prikupljaju podatke i čine sustav službene statistike RH. Ako sam pogriješio molim vas ispravite Dakle, radi se o tome da ukoliko mi želimo da DZS prikuplja još neke podatke, trebamo mijenjati te dokumente i to dati na zadatak kroz te dokumente DZS, ali ne možemo ih teretiti da nešto nisu prikupili zbog toga što oni to nisu htjeli jer to nije točno. Znači podaci postoje i one teze da se ti podaci ne koriste za analize, to opet nije njihov posao. Posao analiza trebaju raditi institucije koje su za određeno područje zadužene. Primjerice, evo gospodin Vidović je spomenuo stanovništvo, mi te podatke o stanovništvu već imamo u bazama MUP-a. Kada se dijete rodi, dobije svoj OIB zapisano je u bazu MUP-a. Ono što je najgore upisano u još jednu bazu, to je Matica rođenih, jel tako? U momentu nažalost takav je trenutno kod nas propis, u momentu kada vam netko umre vi morate obići N institucija da biste kroz sve jedinice proveli to da je ta osoba umrla. Morate otići u MUP, morate otići u Matični ured i prijaviti da je umro, morate ići u banke odjaviti sve račune imate hiljadu stvari, ali to nije posao Zavoda za statistiku, to je posao koji se može provesti kroz informatičke servise. Znači da se sustavi povežu i kada dođete to na jedno mjesto tamo se to upiše i servis i to sve skupa raspoređuje po bazama i onda ćemo imati prave baze. Ali opet napominjem, to nije problem Zavoda za statistiku. Zavod za statistiku prikuplja podatke i zapravo ja bih pokušao to definirati na način da je vaš posao da prikupite podatke, obradite u podatke i stavite ih na raspolaganje zainteresiranim korisnicima. E nakon toga zainteresirani korisnici će te podatke obraditi kroz raznorazne analize. Da li će ih oni staviti u kontekst big date, smart date, fast date, da li će ih staviti u kontekst nekakvog date warehouse i na pametan način unaprijediti, to je već stvar tih institucija. Kod nas je problem taj što bi zapravo najveći korisnik tih podataka trebala biti država i državna tijela, ministarstva, raznorazne agencije i svi oni koji bi trebali te podatke koristiti za nekakva predviđanja. u velikom broju slučajeva se to ne dešava i to je problem. Država treba te podatke uzeti, na temelju tih podataka raditi analize, na temelju tih podataka kroz nekakav date warehouse ili nekakav big date sustav napraviti kompletnu analizu podataka tih i na temelju tih podataka napraviti predviđanja budućih događaja, pa bismo onda imali drugačiju sliku koji već evo nekoliko pute spominju naši kolege u svezi iseljavanja, u svezi pada industrijske proizvodnje, u svezi pada poljoprivredne proizvodnje, u svezi drugih događaja koji su nažalost negativni pada BDP-a i tome slično. Ali nažalost, moramo konstatirati na sreću zavoda da to nije njihov posao i oni za to nisu odgovorni. Oni su prikupili podatke i stavili ih na raspolaganje. Da li će nakon toga netko u Ministarstvu gospodarstva ili u Ministarstvo poljoprivrede te podatke uzeti i staviti ih u pravi kontekst i na temelju podataka i povijesnih zbivanja donijeti pametne odluke i dati nove zakone na usvajanje, e sada je to već problem ministarstva. Zato smatram da ste vi posao odradili dobro, a da li država te podatke na pametan način koristi, to je već drugi par cipela. Hvala.

prikuplja podatke ili neka druga institucija kojoj bi to Vlada naredila koji bi nama bili relevantni. U tome je problem. Znači, naravno to nije zamjerka koja ide DZS nego je to zamjerka koja ide Vladi, koja ne daje DZS-u upute koji su upute koji su to podaci koji bi nama bili potrebni da bismo prije svega i to je stvarno najvažnije u ovom trenutku, razvili te međusektorske analize i vidjeli koje su to privredne grane u koje je potrebno ulagati koje na sebe vuku druge industrije, koje proizvode dodanu vrijednost, a u javnom prostoru se uglavnom barata samo floskulama i mitovima, a to bi upravo statistika sve riješila. Da imamo podatak o tome koliko recimo sektori usluga proizvode … multiplicirajućih … /Govornici govore u isto To sam rekao u uvodu svog izlaganja, postojte tri ključna dokumenta na temelju kojih DZS radi i onda bi trebali promijeniti te dokumente odnosno Vlada ili neka druga tijela bi trebali zahtjev dati za prikupljanje i ostalih podataka. Osim toga moramo napomenuti da smo zaboravili svi odnosno neki nisu neki su to čak spomenuli u svojim izlaganjima, da imamo puno podataka u drugim bazama koji nisu u bazi statistike. Primjerice, da li je netko platio naknadu za korištenje poljoprivrednog zemljišta, to postoji u Agenciji za poljoprivredu. Znači trebamo samo te podatke prikupiti kroz raznorazne servise, ali pitanje je da li je netko za to zainteresiran, o tome se radi. Hvala lijepa. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Sada ćemo napraviti jednu stanku do 12,00, a u 12,00 sati ćemo glasovati o do sad odrađenim točkama.

Hvala vam